Idemo dalje. - Prijedlog odluke o odrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova - Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Predlagatelj odluka je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sukladno članku 20. Zakona o ravnopravnosti spolova. Prijedlog akta primili ste na klupe. Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova, a izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagateljica dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, gospođa Višnja Ljubičić pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. **Ljubičić, Višnja** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem na mogućnosti da danas predstavim dva prijedloga koji idu ispred Institucije za pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Naime radi se o dva prijedloga. Prvim prijedlogom predlaže se razrješenje dosadašnjeg zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova čiji mandat od 8 godina ističe 30. siječnja ove godine i radi se o prijedlogu za imenovanje novog zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova gospodina Gorana Selanca čiju kandidaturu smo zaprimili zajedno sa ostalih 5 kandidata jer koristeći ovlasti iz Zakona o ravnopravnosti spolova raspisala sam javni poziv i razmotrili smo sve prijedloge kandidata. Evo, ja se zahvaljujem na mogućnosti dakle da predstavim gospodina Selanca kao osobu koja zadovoljava i formalne, stručne uvjete pravnik po struci, poznat u području zaštite promicanja ljudskih prava, posebice u području zaštite antidiskriminacijskih jamstava i području ravnopravnosti spolova. Evo nadam se da će Hrvatski sabor poduprijeti ovaj prijedlog Institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ja vam se zahvaljujem. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog Odluke o razrješenju

Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno donesena odluka o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u tekstu kako je predložio predlagatelj jer je svih 122 zastupnika i zastupnica glasovalo za. Dajem na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju. Tko je za?

Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju Gorana Selaneca zamjenikom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u tekstu kako je predložio predlagatelj sa 120 glasova.